Hvala.Boško Obradović, nemate pravo na repliku, stvarno niste pomenuti. Vi kao vi niste pomenuti.

Hvala gospođo predsednice.Samo bih se osvrnula na to da tražim ovu repliku jer sam pomenuta po imenu i prezimenu, od strane gospodina Rističevića, gde sam opisana, nisam pomenuta po imenu i prezimenu.Znači, pre neki dan je vaš partijski šef govorio o tome da želi da gradi mostove među ljudima, a vi ne samo da te mostove ne gradite, nego ih spaljujete sve u 16. Na svaku stvar koju vas neko pita, makar bona fide, vi odgovarate jednim strahovitim napadom koji vrlo često nema nikakve veze sa temom.Što se tiče se tiče onoga što je pomenuo gospodin Martinović i pitao - koji je naš politički identitet? Da li su poslanici koji sede u ovoj poslaničkoj grupi, konkretno gospodin Vukadinović, poslanici Sande Rašković Ivić i ko je Sanda Rašković Ivić, čega je ona to poslanik i koji je to moj politički kredo?Moram da vam kažem da sam ja bila predsednika DSS i da sam i onda, baš kao i danas, zastupala potpuno iste političke stavove i da je lista koja je ušla u parlament nosila moje ime dr Sanda Rašković Ivić – Boško Obradović.Dalje, Obradović.Dalje, što sam htela da kažem, apropo gospodina Rističevića, koji je blagoizvolio da me napadne u parlamentu onda kada sam bila nažalost opravdano odsutna, što je krajnje onako nisko i rekla bih ne baš mnogo viteški, moram da vam kažem da ja volim kada me Rističević napadne, Vreme.Hvala poslanice.Poslanice, Marijan Rističević vas nije spomenuo. Vi ste se zakačili za reč „sandinista“. To nema veza sa vama. to je partija socijalističko-orijentacioni karakter Znači, ne znam gde ste se prepoznali, ali sam vam dala repliku jer su ovde poslanici više puta govorili o vama. Ne moraju ime da kažu svi znaju ko je bio ambasador u Italiji to vreme i imate prava da, po meni, koristite repliku.Šta vi sada želite?Kako repliku, samo je spomenula, ja sam ispravila vašu grešku. Nemate pravo na repliku.Povreda Poslovnika može, a na repliku nemate pravo. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram čl. 103. i 104.Pravo je predsednika Narodne skupštine da odobri ili ne odobri repliku. To je vaše suvereno pravo. Ali, prethodno moraju da budu ispunjeni neki uslovi.Očigledno da je gospođa koju uopšte nisam pomenuo, a koja kaže da je opravdano odsutna bila, ali, nešto je često opravdano odsutna, proverite u evidenciji Narodne skupštine, očigledno da se zabunila, jer ja uopšte nisam pomenuo ni njeno ime, ni njeno prezime.Ja **Maja Gojković** Poslaniče, nemojte o tome šta ste govorili, samo recite gde sam ja povredila Poslovnik, pošto sam ispravila to i odobrila repliku na osnovu obraćanja drugih poslanika. **Marijan Rističević** U delu da je replika bila na osnovu mog izlaganja, da joj nisam pomenuo ni ime, ni prezime, ni političku stranku kojoj pripada, ni poslaničku grupu kojoj pripada. Prema tome, ona nije imala osnov, da bi Vi dali njoj pravo za repliku.Međutim, ja poštujem Vašu pozitivnu diskriminaciju. Neću se buniti oko ovog stava što ja nisam dobio pravo na repliku, iako mi je dva puta pomenuto ime i prezime, iako je pokušala da mi inputira da sam rekao ono što nisam. Ali, uvažavajući Vaš stav o pozitivnoj diskriminaciji, dakle, da opozicija ima veća prava, ja Vam dajem za pravo da meni ne date repliku, a njoj uvek dajte i uvek se tako prema opoziciji odnosite. Hvala. **Maja Gojković** E, poslaniče, stvarno,

pomene, i to više puta, da jednom odgovori u dve minute, bez obzira što je pogrešila što je Vaše ime spomenula.Dalje

ali, na samom početku, da sam sebi i vama postavim jedno pitanje, pošto pripadam poslaničkoj grupi koja je predložila brisanje ovog amandmana, a u sledećem amandmanu predložila amandman vezano za ministarstvo za Kosovo i Metohiju, pošto sam sebi postavljam pitanje – da li ja, koji živim 50 metara od reke Ibra, imam pravo da predlažem takve stvari i da brinem o Kosovu i Metohiji, ili ima neko više koji živi daleko iza Save? Ja mislim da ravnopravno treba da imamo svi to pravo, a ne da budemo na taj način diskriminisani.Mi zaista smatramo da to ministarstvo treba da se formira ovim novim zakonom. Znamo da predlagač ovog zakona to, naravno, neće prihvatiti i potpuno je jasno zašto neće prihvatiti, ali ne može obrazloženje biti ovo koje čujemo od predlagača, da ćemo mi navodno formiranjem novog ministarstva za Kosovo i Metohiju na neki način priznati nezavisno Kosovo, odreći se te teritorije, itd.Ta priča bi mogla zaista da pije vodu, bi mogla zaista da pije vodu, da nemamo, nažalost, na drugoj strani, od strane ove vlasti i od strane samog predlagača, činjenicu da mi na prostoru naše Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija podstičemo, pozivamo narod, na silu ga teramo da izlazi na separatističke izbore. I mi, umesto da pravimo naše organe vlasti, naše organe uprave, naša ministarstva, mi na taj način pravimo ministarstva tzv. nezavisnog Kosova i to su činjenice koje niko ne može da ospori. To su žalosne činjenice koje niko ne može da ospori. Koje su činjenice? Naša država i naša vlast traži od naših predstavnika da budu ministri u tim ministarstvima.Nažalost, ova vlast ne sme od onih prema kojima je preuzela obavezu, da napravi bilo kakav organ uprave države Srbije koji se odnosi na Kosovu i Metohiji, pa samim tim i ovo ministarstvo. To je glavni razlog, a ne ovi izgovori da ćemo mi priznati priznati nezavisno Kosovo na način što ćemo formirati novo ministarstvo za Kosovo i Metohiju.Kad smo već kod Ministarstva za Kosovo i Metohiju, ovde su iznošene neke paušalne cifre. Gospodine Martinoviću, nikakvih 400 miliona, ne znam šta ste pročitali, ja sam dugo godina predsednik opštine Zubinog Potoka i pratio sam te cifre i kad je bio u pitanju Koordinacioni centar i kada je bilo u pitanju jedno, drugo ministarstvo. Možda ste pročitali negde četiri i po milijarde, da li Samardžićevo ili Bogdanovićevo ministarstvo, ali, radi se o nekih četiri i po milijarde dinara tog budžeta, a ne o 400 miliona.Bilo bi dobro, zaista, da jednom ozbiljno porazgovaramo o tim ciframa. Nažalost, u ovoj Skupštini se nikada ne nađe vreme da ozbiljno porazgovaramo o tome. Ja bih postavio, recimo, jedno pitanje koje zanima naše stanovništvo dole i zato nam treba ovo ministarstvo – recimo, cifra od milion evra koja je prebačena, naravno u dinarima, opštini Zubin Potok, prošle godine za, navodno, neki turistički objekat na jezeru Gazivode. Taj novac je prebačen opštini Zubin Potok od strane budžeta Republike Srbije, a onda iz opštine Zubin Potok nekoj firmi „Radujko invest“,

ali ne na ovaj način, gde ćemo iznositi neke lažne cifre i praviti neke paralele gde, navodno, nekada nije brinuto o Kosovu i Metohiji, da nije finansirano, a danas se finansira. Nije tačno. Koordinacioni centar, to prvo telo, imalo je šest milijarde dinara, a vi ste rekli, ako se ne varam, pet i nešto milijarde dinara. Dakle, govorite istinu ovde, a nemojte zamajavati javnost. Zahvaljujem se. **Maja Gojković** Hvala.Poštovani poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe

činjenica da vi sedite ovde u Narodnoj skupštini kao narodni poslanik, a živite na Kosovu i Metohiji, najbolji je dokaz da je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije.Druga stvar, gospodine koji ste maločas govorili, nemojte zaista pogrešno da me razumete, ali što ne kažete u kom državnom organu ste radili, odnosno u kom državnom organu na Kosovu i Metohiji ste primali platu do pre neki dan kada ste prešli na stalni radni odnos u Narodnu skupštinu Republike Srbije? Da li radite u poreskoj upravi? Jesam li u pravu? Pa, kako nema države Srbije na Kosovu i Metohiji, a ima poreske uprave?Onda kažete – Aleksandar Vučić hoće da proda Kosovo i Metohiju. Ovde se radi o tome da koja god tema da se otvori, o čemu god da se priča, vi u stvari imate jednu jedinu metu, a to je Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić je srušio objekte u Savamali, inače nelegalne, a ovde se pričalo o nekim svojinskim pravima. Aleksandar Vučić hoće da izda Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vučić hoće da nas da nas uvede u NATO pakt, Aleksandar Vučić hoće ovo ili ono. Vi ništa drugo sem toga ne umete da kažete.Nemojte da budete licemerni. Kažete – neko je izdao Srbe na Kosovu i Metohiji, a vi primate do pre 15 dana platu u poreskoj upravi u Zubinom Potoku. Kažete nema države Srbije na Kosovu i Metohiji. Kako je nema, a primate platu iz budžeta Republike Srbije? Izabrani ste iz Zubinog Potoka, a poslanik ste u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ko hoće da vas izda?Spominjali smo ovde cifre. Pa, kažite mi, molim vas, kada je u vaše vreme izdvajano za izgradnju i rekonstrukciju stambenih objekata na Kosovu i Metohiji 454 miliona dinara? Nikada. Država Srbija gradi stanove i kuće Srbima na Kosovu i Metohiji, a u vaše vreme se to nije dešavalo.Evo, ja ću sad da vam kažem samo jedan mali detalj šta se dešavalo kada ste vi vodili, ne vi lično, ali gospodin koji je rekao da sam ne znam ni ja šta. Ugovor o pružanju usluga od 28. novembra 2011. godine, znate valjda ko je tad bio ministar, zaključen između Ministarstva za Kosovo i Metohiju, koje zastupa Goran Bogdanović, ministar za Kosovo i Metohiju, i Preduzeća za poslovne i intelektualne usluge „Euro Balkan Corporation“ d.o.o Beograd, koga zastupa Zoran Čičak, direktor. Inače, nekadašnji visoki funkcioner Saveza komunista Pokreta za Jugoslaviju, u 2000-im godinama čovek koji je privatizovao mnoge firme po Srbiji, ojadio, ne znam da li ima nekog poslanika iz Valjeva, a između ostalog je privatizovao i „Krušik“ iz Valjeva.Sa njim ste zaključili ugovor da vam izradi neku brošuru u roku od 15 dana od potpisivanja ovog ugovora za cifru od ravno, ja čim vidim okrugle cifre jasno mi je da je nešto sumnjivo, kaže korisnik usluge se obavezuje da će u roku od 25 dana od potpisivanja ugovora da izradi tu brošuru za, pazite, brošuru, za potrebe Ministarstva za Kosovo i Metohiju. Cena za izvršene usluge iznosi ravno 500.000 dinara. Znači, da vam se napiše jedna brošura, to košta 500.000 dinara. Eto, tako ste vi brinuli o interesima Srba na Kosovu i Metohiji. Zato je vama trebalo Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, da sa raznim čičkovima i ostalima koji su opljačkali u privatizaciji Srbiju operete pare, a Srbi na Kosovu i Metohiji od toga nisu imali apsolutno bilo kakve koristi.

u delu direktnom obraćanju narodnim poslanicima i uvredama lične prirode koje je izneo prethodni govornik.Dakle, zaista pokušavate, ne znam zašto to radite, da od ovog parlamenta i ovog visokog doma napravite cirkus, zato što dozvoljavate da se ovakve stvari govore u parlamentu, zato što je to način da poslanici poslanici SNS manipulacijama i lažima koje iznose sakriju istinu koja ovde treba da se čuje i koju treba da čuju građani Srbije. Molim vas da ne dozvoljavate da se poslanici pre svega lično jedni drugima obraćaju, da iznose uvrede i da ne kršite Poslovnik

Znači, po vama, rad parlamenta se zasniva na sledećem. Oni koji ne podržavaju Vladu mogu da pričaju šta hoće, kad hoće i koliko god hoće i da nikoga ne vređaju pritom, jel tako, šta god da budu rekli, a ovi koji podržavaju Vladu ne mogu da odgovore. Ja tako ne shvatam parlament.Vaše je pravo, naravno, da podnosite amandmane „briše se“, to je vaše političko pravo,

pravo, i to imate pravo, ali očekujte da i ovi drugi poslanici imaju pravo da vam odgovore za sve što kažete.Ne

i citiraću prvi stav, kaže – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Tačka dnevnog reda je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima.

a to nikakve veze sa današnjom raspravom nema, apsolutno nikakve. Vi ste bili dužni da ga prekinete.Dakle, ako ima želju da iznosi svoje političke stavove, da se obračunava sa političkim protivnicima, pa televizijski dueli su za to idealni, ali se on toga pribojava. Onda zloupotrebljavate većinu, zloupotrebljavate funkciju predsedavajućeg, dozvoljavate da poslanici vladajuće koalicije uporno pričaju o svemu i svačemu. Kakve je to veze imalo sa temom? Apsolutno nikakve, apsolutno nikakve. Ako ima neka saznanja o kriminalu, policija, on je dužan i kao građanin i kao narodni poslanik da to prijavi nadležnim organima. Ili vaša vlast ne funkcioniše. Zašto? Evo, od 2011. godine šest godina je prošlo. Zašto nisu u zatvoru ti ljudi koji su optuženi za kriminal, evo, prvi gospodin Šarović: Dozvolite jedan minut.)Ne, ne dozvoljavam vam više, budite u to uvereni.Ja sam baš od vašeg predsednika političke stranke naučio da je najbolje mesto za iznošenje političkih stavova baš Narodna skupština i baš sam od njega naučio i to da treba široko tumačiti Poslovnik kada je u pitanju tema dnevnog reda. Tako da se obratite svom predsedniku stranke da vas poduči, pošto vas nije dovoljno dobro naučio.Što se tiče diskusije gospodina Martinovića, upravo ste potvrdili sve ono što ste rekli i kolegi Aleksiću. Znači, oni koji ne podržavaju Vladu mogu da pričaju šta god hoće, a oni koji podržavaju treba da ćute i da trpe. Gospodin Martinović je dao svoje odgovore na izlaganje nekoliko poslanika, i to kao predlagač zakona, a ne samo kao član poslaničke grupe i šef poslaničke grupe.Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni?

Gospodine Arsiću, još jedanput ste prekršili Poslovnik. Ne može kršenje Poslovnika biti opravdanje za novo kršenje Poslovnika.

Evo, gospodine Arsiću, pošto sam ja veoma ljubazan, prekršili ste član 27. Nigde u Poslovniku ne postoji obaveza da ja na početku kažem koji je član prekršen. Dakle, ja sam dužan da u okviru dva minuta koja su potrebna za obrazlaganje to navedem. Kada ću ja to učiniti, to je stvar mog stila, znate. Je li tako? E sad, kao pravnik, trebalo je da naučite da se prvo piše odluka pa obrazloženje, a vi hoćete obrnuto. Smatram da nije došlo do kršenja člana 27. Poslovnika. Skupština će se u danu za glasanje izjasniti o tome.Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Poslovnik, član 103. stav 8. Ako neko nije slučajno do sada savladao, pitanja Poslovnika imaju prednost. Je li tako? Mislim da je, gospodine predsedavajući, bilo prostora da vi reagujete baš u skladu sa ovim članom 103. stav 8, već sam ja danas spominjao to, evo, sada je bila izvanredna prilika. Dali ste vi obrazloženje i onima koji su ovde pokušavali da zaštite nekakvo dostojanstvo, je li, i pričali o dnevnom redu, a sve su to bili jedni loši izgovori za pokušaj repliciranja. Svi smo to videli i čuli.Vi ste dobro obrazlagali, zbog toga ja ne tražim da mi glasamo, to vam odmah kažem, ali mislim da zaista ima potrebe da mi počnemo da primenjujemo ove mere. Na primer, mislim da je ozbiljno kršenje dostojanstva kada neko koristi i Poslovnik da bi pomenuo dostojanstvo, a svi znamo da je ovde reč o nekome ko je najgrublje kršio dostojanstvo Narodne skupštine predlažući amandmane Deda Mrazu. Sada da neko takav priča o dostojanstvu, to je direktna uvreda. Ne morate vi druge mere, ali ovu koja znači oduzimanje vremena mislim da treba da primenite odmah, da ne razmišljate uopšte. Da neko priča o dnevnom redu, a očigledno ne zna ni šta je rasprava u pojedinostima, ni koji je amandman na redu, mislim da vi tu odmah treba da primenite ovu meru za oduzimanje dva minuta, jer je to očigledna zloupotreba.Na samom kraju, da neko priča o nekim TV duelima. To nema veze sa reklamiranjem Poslovnika. Mislim da tu treba da reagujete odmah i pritom da kažete tom nekom, ako ga zanimaju TV dueli, može da nađemo nekog zamenika predsednika mesnog odbora Srpske napredne stranke, taj bi mu Razumeo sam, gospodine Orliću.Pravo na repliku, narodni poslanik Goran Bogdanović. Hvala gospodine predsedavajući.Poštovani narodni poslanici, mislim da ovo što gospodin Martinović govori se služi nekim podacima i što želi da sakrije istinu ili neke druge stvari, ja stojim ovde, ne samo ispred Narodne skupštine, ispred svih građana Srbije, sve ono što sam radio, radio sam po zakonu i opšte ne bežim od bilo kakve odgovornosti.Gospodine Martinoviću, to što vi želite da se neko valja sa vama zajedno u blatu, ja odustajem, ja ne želim,

radio sam u interesu pre svega građana na Kosovu i Metohiji, u interesu države. Ako sam bilo šta prekršio, bilo koji zakon, tu sam, stojim na raspolaganju. Šest godina je prošlo od tog vremena, ja znam da dolaskom u ministarstvo su svi papiri, bukvalno svi pretrešeni. Evo, i dalje stojim, tu sam, ponavljam, sve što sam radio radio sam u interesu, pre svega, Srba na Kosovu i Metohiji i u interesu države.

A, vas je uvredio? Za mene to nije bilo uvredljivo. Samo je rekao šta radite. Pa, jedino da nije bio u pravu.Po amandmanu reč ima narodni poslanik Boško Obradović. Izvolite. Poštovani građani Srbije, obraćam se najpre vama da bih skrenuo pažnju javnosti na ono što vladajuća koalicija pokušava da unese ovim izmenama Zakona o ministarstvima, a to je jedan potpuno do kraja slugeranski odnos prema Evropskoj uniji, zato u potpunosti podražavam amandman da se briše ideja uvođenja ministarstva za evropske integracije.Ako 17 godina traje naš put u Evropsku uniju, a da nismo odmakli ni sa početka toga puta, onda je jasno da nikakvog smisla nema uvoditi ministarstvo za evropske integracije u trenutku kada se Evropska unija raspada na naše oči, kada je u ogromnoj finansijskoj bezbednosnoj krizi, kada ju je već napustila jedna velika i važna članica, kao što je Velika Britanija, a razmatra se napuštanje i drugih država članica Evropske unije, koje jednostavno nisu zadovoljne Centralnim komitetom u Briselu i ne žele da im briselski komesari određuju kako će oni živeti širom Evrope.Moram Evrope.Moram priznati da je meni više nego interesantno kada slušam bivše radikale, a sadašnje naprednjake, koji su veći evrofanatici, nego Demokratska stranka i LDP. Razumem krizu identiteta Čedomira Jovanovića kada mu je Srpska napredna stranka uzela program, a nije ga uzela u Vladu Republike Srbije i zaista u toj trci sa Demokratskom strankom i LDP-om, SNS pobeđuje, SNS je danas najveći evrofanatik u Srbiji.U tom smislu vredi naglasiti i činjenicu da ovakvo ministarstvo za evropske integracije zaista treba da se briše iz prostog razloga što Vlada Republike Srbije ne sme da se pretvori u servis EU. To je To je srpska Vlada koja treba da služi srpskim nacionalnim državnim interesima, a ne da usklađuje svoju politiku sa briselskim komesarima koji misle da će oni određivati kako ćemo mi živeti u Srbiji.Možda je rukovodiocima Srpske napredne stranke interesantno da služe EU, ali nijednom časnom Srbinu to svakako nije interesantno.

vam nije jasno.)Da li želite da nastavite da diskutujete ili ne? (Ne.) U redu.Reč ima narodni poslanik Vesna Ivković. Poštovani predsedavajući, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, po amandmanu javljam se, član broj 1, kojim se predlaže formiranje posebno ministarstva za Srbe u dijaspori i regionu.Kako prema Zakonu o spoljnim poslovima i važećem Zakonu o ministarstvima pitanja položaja Srba u dijaspori i regionu spadaju u delokrug rada Ministarstva spoljnih poslova, koje je formiralo upravu za dijasporu kao organ u sastavu ministarstva.Smatramo suvišnim izdvajanje pitanja položaja Srba van Srbije od Ministarstva spoljnih poslova, jer to je pitanje u domenu spoljnih poslova i bilo je neophodno da se ovaj segment integriše u Ministarstvu spoljnih poslova. Sva prava koja naši građani koji žive u inostranstvu ostvaruju u drugim državama, ostvaruju na osnovu međunarodnih ugovora sa drugim državama i diplomatskom saradnjom sa istim.Briga istim.Briga o Srbima van Srbije, briga naše diplomatije koja u zemljama gde Srbi žive preko diplomatsko-konzularnih predstavništava, organizuju zaštitu i ostvarivanje prava naših državljana koji žive u dijaspori. Zato je logično da dijaspora bude u sastavu spoljnih poslova, te nije potrebno da se formira posebno ministarstvo, jer takvo rešenje ne bi bilo efikasnije.U Ministarstvu spoljnih poslova je formirana Uprava za dijasporu, kao organ u sastavu Ministarstva u kojoj rade naši diplomatski stručnjaci, a ova Vlada i Ministarstvo spoljnih poslova brinu o Srbima i unutar i van granica naše zemlje.Poslanička grupa SPS predlaže da se ovaj amandman ne usvoji. Hvala Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Izvolite.

oni odgovore nešto zalepe, izbace, kako ima veze sa ovim što ste ih pitali, a posle ne dobijemo reč da odgovorimo, ne da uvredimo nego prosto da odgovorimo.Sada bih u tom smislu odgovorio kolegi Martinoviću da je on meni navodi široko šta radi i šta plaća država Srbija na Kosovu i Metohiji. To uopšte nije bila tema mog izlaganja, ako se iko još toga seća. Ja sam samo naveo vrlo konkretno citirajući Briselski sporazum i Sporazum o primeni Briselskog sporazuma na šta se obavezala država Srbija da će ukinuti. Naravno, vi ste navodili primere iz školstva i iz zdravstva i šta ste mogli da radite od vrtića do vrtića, od jaslica do jaslica i tako da nabrajate od bolnice do bolnice, da kažete kako se to finansira. Tačno, ja to nisam poricao. Ja sam samo rekao, a vi ste propustili da odgovorite, a ne slučajno, da na tom spisku šta država Srbija, institucija ima na Kosovu, više nema bezbednosnih institucija, nema pravosudnih institucija, nema sudova države Srbije na Kosovu i nekih drugih stvari takođe nema.To je ono što je poenta. Dakle, vi možete to izbegavati, možete lepiti etikete, možete čitati stvari koje nemaju veze sa time. **Veroljub Arsić**

Evo, ja ću da vam pročitam, vi ste tražili da se sledeći deo teksta briše – u Zakonu o ministarstvima, pa kaže, u članu 2. tačka 3) menja se i glasi – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede posle tačke 3) koja glasi – Ministarstvo zaštite i sredine i posle tačke 11) dodaje se tačka 11) stav – Ministarstvo za evropske integracije.Hoćete da mi objasnite molim vas ili ćete da dobijete opomenu zato što već duže vremena zloupotrebljavate ovu temu. Dakle, gospodine predsedavajući govoriću o mom amandmanu. Reagujući na moj amandman gospodin Martinović je govorio, to što je govorio. Dakle, ja mu odgovaram. Znam šta je tema, znam šta je predlog. Govorio sam o evropskim integracijama. Vi mi možete uzeti reč, meni možete raditi šta hoćete, kao što radite, nisam se žalio po Poslovniku, a imao sam bezbroj osnova, nisam tražio repliku, tj. tražio sam, niste mi dali maločas. Dakle, ovde je opozicija, bar ovo malo opozicije sistematski šikanirano, a vi se predstavljate kao

kada podsetim kompletnu javnost na obaveze koje vladajuća stranka ima prema EU, zbog kojih u ostalom mi podržavamo brisanje ministarstva za evropske integracije iz predloga novog Zakona o ministarstvima.Ako vi imate neke dugove prema Briselu, ako je Brisel vas doveo na vlast pre pet godina, ako vam je čestitao pobedu na predsedničkim izborima tri sata pre zatvaranja birališta, onda je pošteno da vladajuća koalicija iz svog džepa plati te dugove, a ne preko ministarstva za evropske integracije u Vladi Republike Srbije.

Član 100. kaže – ako želite da učestvujete u diskusiji i u raspravi sa poslanicima, morate da napustite mesto predsedavajućeg. Ja vas molim da se konsolidujete i da konačno uzmete učešće u raspravi… **Veroljub Arsić**

Gospodine Arsiću, povređen je član 7. **Maja Gojković** Molim samo da uđe u zapisnik da poslanik Radoslav Milojičić preti da će izbušiti gume potpredsedniku Veroljubu Arsiću. Znači, naneće materijalnu štetu, a ako se to desi, da znamo barem ko je iskazao nameru. Sad ako to neko drugi uradi, pa nemojte ni poslaniku Živkoviću da pretite da ćete i njemu izbušiti gume,

idemo iz početka. da nije dozvoljeno uvredljivo korišćenje uvredljivih izraza i slično.Gospodin Arsić je maločas izrekao nešto što je po meni uvreda i povreda dostojanstva Narodne skupštine.On je kao potpredsednik Narodne skupštine praktično i potvrdio ono što je i ranije tvrdila SRS, a to je da su predstavnici određenih lista putem stranih ambasadora uvedeni u Narodnu skupštinu.Međutim, to neko tvrdi iz opozicije, to je jedno, a kada to potvrdi potpredsednik Narodne skupštine, onda je to drugo i mi treba da dobijemo detaljnu informaciju, ko to uvodi, kako uvodi i kakva je ovo država ako je moguće da strani ambasadori izborne liste uvode u Narodnu skupštinu Republike Srbije.To znači da ovde među nas 250 nisu svi poslanici, da su neki uljezi, da su slepi putnici.Dajte da Skupština, pre nego što pređe na dalji rad, jer saglasićete se valjda da u takvom stanju ne možemo odlučivati, ako imamo uljeza, ako imamo ljude koji nisu izabrani od strane građana Srbije, onda je to veoma ozbiljan problem za Narodnu skupštinu Republike Srbije.Mi smo nosioci suvereniteta, bar bi tako moralo biti. Ako su ovde uljezi, ako su ovde neki koji su mimo Ustava i zakona uveli strani ambasadori,

Poštovana predsedavajuća, ukazujem na povredu Poslovnika član 27. stav 2. koji kaže da predsednik Narodne skupštine se stara o primeni ovog Poslovnika.Nažalost, on je u vašem odsustvu grubo prekršen i vi i ja iako često imamo razne sporove i žestoke polemike, nikada nismo došli u situaciju u koju sam došao sa potpredsednikom Narodne skupštine Republike Srbije, gospodinom Arsićem, koji je, verovali ili ne, svaku rečenicu koju sam pokušao da govorim u Narodnoj skupštini, prekinuo, onda kada sam nastavio da govorim, dodelio mi dve opomene zbog verbalnog delikta u odnosu na ono šta sam rekao. Ničim nisam prekršio Poslovnik, ni na koji način nisam napravio bilo kakav prekršaj, samo sam govorio ono što mislim.Ako je problem za predsedavajućeg da šef poslaničke grupe, jedne od opozicionih parlamentarnih stranaka govori ono što misli i da zbog toga dobije dve opomene, mislim da je i time grubo prekršen upravo ovaj Poslovnik i da vi to možete da ispravite.Vi znate da se vi i ja često sporimo, ali da ste u više navrata umeli da ispravite greške koje su činili oni koji su vas menjali na mesto predsedavajućeg.Očekujem da ćete to i ovog puta učiniti, jer zaista nema razloga da verbalni delikt bude osnov za opomene.Može

pobedu na predsedničkim izborima u drugom krugu tri sata pre zatvaranja birališta, Tomislavu Nikoliću.Ne vidim čime sam zaslužio opomenu, ako koristim argumentaciju zašto sam saglasan sa amandmanom da se ministarstvo za evropske integracije briše, jer jednostavno predstavlja određeni dug koji SNS ima prema Briselu.Dakle,

sve šta se desilo u poslednjih sat vremena, imam pravo na to i obavestiću vas do kraja današnjeg rada o odluci.Da li se neko javlja po amandmanu? (Da)Gordana Čomić, izvolite. Zahvaljujem.Amandman kolege Vukadinovića je proceduralno prilično jednostavan. Predlagač je predložio da se uvede ministarstvo evropskih integracija, narodni poslanik traži da se ne uvede. Rasprava o tome bi trebalo da traje vrlo kratko, da jedni kažu zašto je dobro, drugi kažu zašto nije dobro. Ali rasprava koju svedočimo, neki od nas učestvuju, i koju slušaju građani Srbije je sve samo ne kratka, i sve samo ne rasprava o amandmanu da se u zakon o ministarstvima uvede ministarstvo za evropske integracije.Štaviše, u ovoj sali u kojoj bi trebalo da sede ljudi koji tačno znaju šta su evropske integracije, a šta je dijalog Beograd-Priština, namerno smo doveli ljude u zabludu. Pošto evropske integracije nemaju nikakve veze sa dijalogom između Beograda i Prištine, u delu u kojem je otpočeo proces pregovora sa Poglavljem 35, u kojoj su unet po sadržaju - dogovoreno, potpisano i sporazumom obavezana Srbija na normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Ministarstvo evropskih integracija neće se baviti ni Prištinom, ni dijalogom, ni Kosovom.Nije lepo da mi ovde pričamo o jednom predlogu – za, a drugom – protiv, a da namerno unosimo,

tom vrstom, uslovno govoreći, jakim izrazom, kič patriotizma kada je Kosovo u pitanju. Nadam se da je namerno, jer ako je autentično da ne znamo da ministarstvo evropskih integracija da se šefica pregovaračkog tima ne bavi Poglavljem 35, onda imamo mnogo veći problem, nego što je ideja predlagača propisa da ministarstva za evropske integracije bude, ili nego što je ideja podnosioca amandmana – da ga ne bude. I jedno i drugo je legitimno.Ono što je onespokojavajuće za neke od nas je da raspravu o tome zašto je za jedne i za druge legitimno da budu za ministarstvo, a drugi protiv, da mi ne koristimo šansu da zaista o tome razgovaramo, da ne koristimo šansu da zaista podelimo informacije o tome, to ministarstvo za evropske integracije čime će se baviti, da predlagač obrazloži da li će biti ostavljene radne grupe u ostalim ministarstvima, da bi bila omogućena horizontalna komunikacija ili ćemo napraviti zajedničku štetu zato što ne razgovaramo o tome kako će biti organizovano ministarstvo.Buduća mandatarka i predsednica Vlada i svi ministri trebalo bi da slušaju ovu našu raspravu i da znaju šta ne bi smelo da se desi u ministarstvu za evropske integracije. podržavam generalno ideju da bude ministarstva i da bude snage Kancelarija za evropske poslove. Bila sam podnosioc jednog kreativnog dokumenta da se osnuje Kancelarija za evropske integracije 2004, 2005. godine, ali sa zaista tonom razočaranja. Pre svega, zato što mislim da je prošlo dovoljno vremena, zaista dovoljno vremena, da bismo smeli i 2017. godine da, umesto da govorimo o poslovima koje treba da obavlja ministarstvo za evropske integracije, govorimo o tome šta je ko kome uradio na Kosovu i kada.Posebno onespokojavajuće je što nama treba unutrašnji dijalog o Kosovu. Ako ovako mislimo da ga vodimo, mene ćete izbaciti iz tog dijaloga. Mene ćete ubediti da ne govorim evropskim prijateljima da dajem podršku Vladi Republike Srbije za sve poslove koje radi na normalizaciji. Mene ćete odbiti tom vrstom kič namere da se ne govori o temi treba li nam ili nam ne treba ministarstvo evropskih integracija i da se promoviše neznanje o tome gde je mesto dijaloga između Beograda i Prištine.Čemu

da slušamo jedni druge i da čujemo jedni druge, kada je u pitanju ogroman spisak poslova za buduće ministarstvo za evropske integracije i još teži spisak poslova za Kosovo.Ako ćemo i ubuduće da razgovaramo tonom kojim ja prisustvujem skoro dva sata ovde, onda nemojte da očekujemo drugačije rezultate nego što ih imamo sada.Pogotovo bih molila kolege, koji su se ovde osudile da citiraju razgovore sa sastanaka za koji se zna da nisu za citiranje, da to ne rade, da se uzdrže od toga, ako je moguće. Ako se to radi, da onda to svi radimo, pošto svi imamo neke neformalne sastanke, ako se igramo, da se igramo.

uvođenje ministarstva za evropske integracije. Neću podržati ni zakon koji vi predlažete, jer me ostavljate bez odgovora - šta će da radi to ministarstvo, kako smo zamisli to što su nadležnosti? Ostavili ste me bez odgovora za direkciju za E-upravu, direkciju za E-upravu, zašto nema nadzora za organe upravljanja, koji odjednom idu u Ministarstvo energetike. Nije nas briga, ko me ostavi bez odgovora ne može od mene da očekuje pozitivan odgovor glasanja za… Ali, to što nisam za amandman koji je kolega podneo ili što nisam predlog vašeg zakona, to me ne oslobađa obaveze da pažljivo slušam šta jedni drugi govore i da sa žalošću zaključim smo ponovo poslali poruku - da nam je ovde važnije šta ćemo jedni drugima da kažemo, nego da svima van ove sale bude jasno da smo razumeli jasno da smo razumeli koliko je veliki problem normalizacije i dijalog Beograda i Prištine i da smo razumeli kakav je zadatak nove generacije političara. Mislim da smo propustili šansu da to uradimo i ovom raspravom, nažalost. Hvala vam. **Žika Gojković** Hvala.Kao kada gledate neki dobar film, pa kada dođu reklame koje traju dugo, onda zaboravite koji film ste gledali, tako se i ja osećam, pošto sam se javio da govorim po amandmanu, a teško je da dobijete priliku da govorite uopšte po amandmanu, zbog razne demagogije koje imamo prilike da slušamo ovih dana.Osvrnuo bih se samo na predlog formiranja ministarstva za dijasporu, u potpunosti podržavam predlog, odluku da se ovo ministarstvo ne formira, zato što smo imali prilike u prošlosti da vidimo da je ovo ministarstvo isključivo služilo za namirivanje stranačkih i političkih dogovora i da uopšte nije opravdalo svoju svrhu. Čast izuzecima, koji su se nalazili u tom ministarstvu, poput mog kolege Aleksandra Čotrića, Miodraga Jakšića, koji su ozbiljno radili svoj posao, koji su i trebali da rade.Ministarstvo za dijasporu i formiranje i predlog, koji smo imali prilike da čujemo i na koji način je to obrazloženo, je samo bavljenje jednom formom. Suština je kako ćemo se mi baviti i odnositi prema našim ljudima u dijaspori, a mislim da ova vlast i ova Vlada je pokazala u odnosu na sve ostale da im je suština još kako mnogo važnija od forme. U potpunosti podržavam predlog, da se ministarstvo za dijasporu ne oformi, jer bi imali jedan veći trošak i potpuno nepotrebno jedno ministarstvo, koje može da obavlja i drugi organi u vlasti. Pogotovo je interesantno, kada vidimo ove nacionalne secikese i čuvare vatre srpskih interesa da o tome govore, a kako jako malo čine po pitanju i svojih obaveza, a i o onome što žele da se uradi kada je u pitanju naša dijaspora.Pokret obnove Kraljevine Srbije, koji predstavljam, se nada da ćemo se dalje baviti suštinom, a suština je ta da malo više osluškujemo dijasporu, i da u budućnosti Vlada koja bude formirana više radi na tome da dijaspora ima lakše i omogućenije pravo glasa,

Povreda Poslovnika, član 106, 107.Upravo je poslanik nazvao druge poslanike – secikesama. Govorio je sve vreme kontra onome što je tačka dnevnog reda. Opomena nije stigla, kao malo pre što su opomenuti opozicioni poslanici.Zamolio bih predsednicu Skupštine da ujednači praksu. Slažem se sa tim da treba govoriti samo o tački dnevnog reda, ali ne možete da dozvolite jedan set aršina za vladajuću većinu, a drugi set aršina za opoziciju.Dok smo u subotu raspravljali u načelu o zakonu, vladajuća većina nijednu reč na zakon nije potrošila, pričalo se o svemu i svačemu, ja sam bio tema, a o temi nismo razgovarali. Hvala. Subota je bila u subotu, a danas je ponedeljak, tako da se ne sećam šta je bilo u subotu.Poslaniče, mislim da je tri sata vrlo malo da je bilo ko govorio o amandmanu.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo predsedavajuća, član 103. st. 7. i 8. Predlažem da zbog zloupotrebe Poslovnika

jednog predloga koji treba da bude pitanje svih nas ovde, jer to je pitanje svih pitanja danas u Srbiji. Slušam sve vreme ovde rasprave o tome da li nama treba ministarstvo za EU, da li nam treba ministarstvo za Kosovo i Metohiju, zaštitu životne sredine. To se koristi za pričaonicu, da se jedni i drugi međusobno napadaju i osuđuju, a ono što treba da bude pitanje svih pitanja, bez obzira na to da li je neko od nas ovde predstavnik vlasti ili opozicije, jeste porodica i jeste negativan trend koji mi imamo godinama unazad u Srbiji.Podsetiću vas da danas svake godine u Srbiji imamo 36.000 ljudi manje koji se rode u odnosu na one koji su umrli. To znači da smo od 2000. godine izgubili preko pola miliona stanovnika, samo po osnovu negativnog prirodnog priraštaja.Takođe, svake godine desetine hiljada radno sposobnih i mladih ljudi odlazi iz Srbije u potrazi za boljim životom, u potrazi za egzistencijom, jer ga ne mogu način ovde u Srbiji. To znači da mi godišnje, kada saberemo te dve kategorije, gubimo oko 100.000 stanovnika Republike Srbije. Da li imamo neko važnije pitanje od toga? Da li će biti važnije to da li će fontana na Slaviji pevati ili ne, da li ćemo imati neku ulicu? Šta će nam i ulice i trgovi i putevi ako to ne bude imao ko da koristi u Republici Srbiji i ne budemo imali kome to da ostavimo.Nažalost, u ovih pet godina vaše vladavine ni jednog trenutka niste pokazali želju da se pozabavite ovom tematikom i da se pozabavite ovim pitanjem. Ja pokušavam ko zna koliko puta da u predlog dnevnog reda predložim određene zakone koji se tiču ove tematike, naravno, bezuspešno i nisam uspeo da vas nateram da diskutujemo o tim pitanjima.Danas, kada ste na pragu formiranja nove Vlade, ponovo ne želite da govorite o tome, a u prethodnoj Vladi, u Vladi u kojoj je Aleksandar Vučić bio premijer, gospođi Slavici Đukić Dejanović ste dali resor da se bavi populacionom politikom. Aleksandar Vučić je postavljen za predsednika tog saveta, ali ste isto tako u budžetu Republike za 2017. godinu predvideli čitavih 130 miliona dinara za demografiju, za populacionu politiku, a 260 miliona ste izdvojili samo za fontanu na Slaviji.Dakle, to govori o tome koliko ste posvećeni ovom problemu i koliko imate svest zapravo o suštini svih nas koji se danas bavimo politikom da imamo odgovornost za svoju zemlju i odgovornost za naše građane.Govorio sam u raspravi u načelu o tome da danas mladi ljudi se teško usuđuju da formiraju porodice i da postaju roditelji. Na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku tek od 29 godina u proseku žene stupaju u roditeljstvo i postaju majke. Kod muškaraca je to 33 godine. Dakle, to je trend koji će nas dovesti da nam se zemlja prazni i da polako izumire, što se može videti po naseljima. Od preko 4.000 i nešto naselja u Republici Srbiji, mi imamo preko 1.200 koja će se danas ugasiti. Dakle, to je pitanje svih pitanja.Pogledajte šta rade zemlje u Evropi, u svetu. Pogledajte kako oni to rade. Pogledajte Francusku koja daje 500 evra za svako novorođeno dete tri godine, u kojoj je porodiljsko bolovanje tri godine. Postoji mnogo modela, ja neću da vam govorim o tome. Imate i model Poljske, ako vam je Francuska daleko. Ali, ne možemo mi da govorimo o uspesima, o blagostanju u u Republici Srbiji, o suficitima, o budžetu, o kojekakvim reformama, o boljitku, a da naši građani na čekove kupuju dve ili tri kutije hrane za bebe, da naši mladi ljudi ne dobijaju podršku da odu na takmičenje, kao što je slučaj sa momkom iz Trstenika, koji je najbolji fizičar u Srbiji i koji nije otišao na olimpijadu zbog toga što nije dobio podršku niti lokalne samouprave, niti Ministarstva prosvete.To prosvete.To su pitanja kojima treba mi ovde da se bavimo. Zato smo i predložili predlog da se osnuje ovo ministarstvo. Mi smo predložili da bude ono pod 14a u zakonu, ali to ministarstvo treba da bude broj jedan. Sve ostalo je iza toga, jer za koga mi radimo, za koga se grade ti putevi i ulice? Za koga vi govorite da ćete iskoristiti sve te reforme u Srbiji? Kome ćete to ostaviti? Ako se nastavi ovaj trend, mislim da niko od nas neće biti srećan što je uopšte učestvovao u političkom životu svih ovih godina.Dakle, predlažemo da se ovaj amandman prihvati. Mislim da je on važniji od većine ovih drugih koji su danas ovde na dnevnom redu i o kojima se govori. To da li će biti sada dva ministarstva manje ili više govori o vama i o vašoj iskrenosti, jer ste pre samo godinu dana govorili da ćete štedeti, da nećete povećavati broj ministara, da ćete imati najmanje ministarstava od svih od 2000. godine pa na dalje. Sada, verovatno zbog ne tako dobrih odnosa više u koaliciji, možda i većih apetita koalicionih partnera, opet se zarad političkih trgovina, političkih kompromisa povećava broj ministarstava i te troškove će, naravno, plaćati građani Republike Srbije.Sada ćete vi reći – pa, neki ranije su imali više. Pa, da, imali su, i to je činjenica, ali vi valjda treba da budete bolji.Vi govorite pet godina da ste bolji od onih koji su bili pre vas. Pa, hajdete jednom to pokažite na delu. Hajde jednom da kažemo – bravo, evo, bolji ste od njih, a ne nastavljate ono što su radili ti neki koje stalno prozivate, već ste promenili politiku.Tako

želim da istaknem da je Odbor za zakonodavstvo i ustavna pitanja ovaj amandman oglasio suprotan pravnom sistemu i Ustavu Republike Srbije, tim pre što se na kraju amandmana navodi da sve ovo što se u sadržini amandmana traži mora biti uz prethodno pribavljenu saglasnost predsednika Republike.Da li je u pitanju hipokrizija ili nešto drugo, to ću ostaviti predlagaču amandmana da on objasni građanima o čemu se radi, ali moramo građanima da kažemo istinu za razliku od podnosioca ili predlagača amandman koji to nije rekao, kad kažem da nije rekao, to znači da je rekao neistinu, onda smo mi dužni da iznesemo ono što su činjenice.Pre svega, ovo je prva Vlada od crnih petooktobarskih promena koja je prvi put ozbiljnije pristupila nečemu što je odavno trebalo da se rešava, a to je demografska i populaciona politika. Ponavljam, prva Vlada.Imajući u vidu da je apostrofirano ime ministarke bez portfelja, a ne resora, kako je to rekao predlagač, moram da istaknem sledeće činjenice. Tačno je da je ova Vlada iz budžeta izdvojila 130 miliona i da je oglasila javni poziv 12. maja 2017. godine lokalnim samoupravama u smislu učešća upravo u odobravanju ili dodeljivanju onoga što je neophodno, potrebno da se afirmiše demografska i populaciona politika. Na taj javni poziv se prijavilo 90 opština, odnosno lokalnih samouprava u Republici Srbiji. Dakle, svaka druga ili čak više od svake druge opštine u Srbiji, imajući u vidu da ih ima 169 na teritoriji Republike Srbije.Dalje, Srbije.Dalje, ono što je činjenica jeste da su sve lokalne samouprave koje su se prijavile na ovaj javni poziv morale da ispoštuju proceduru, a to je da izvrše analizu demografske i populacione politike, da na osnovu te analize sprovedu neophodne mere da te mere imaju, u svakom slučaju, svoju opravdanost i da usvoje određene parametre na osnovu kojih će doći do poboljšanja demografske strukture stanovništva.Svi oni kritičari koji sada predstavljaju glasnogovornike kako se država Srbija, kada je u pitanju demografska struktura i sve ostalo što to prati, pojavljuje kao država „bele kuge“, što na kraju krajeva može da bude predmet određene analize, treba da imaju u vidu da mere koje se preduzimaju ne mogu da proizvedu efekat preko noći. Parametar da bi se bilo šta moglo vrednovati se meri decenijama, a ne danima, a ne mesecima, a ne godinama. Ako smo započeli nešto što je jako značajno, nakon svega što je Srbe, srpski narod, državu i građane Srbije pratilo, da smo u dva svetska rata izgubili preko milion stanovnika, da smo došli u situaciju da moramo da se bavimo ovim pitanjima, onda je jasno da su reperi ili parametri za vrednovanje analize svih demografskih mera i aktivnosti i te kako

da su na tom skupu učestvovali predstavnici lokalnih samouprava i da se intelektualna elita uključila u rešavanje ovog problema.Dakle, građani Srbije, ovo su činjenice, ovo je istina. Vlada Republike Srbije se posvećuje ovom problemu na način kakav taj problem i zaslužuje u smislu njegovog rešavanja, ne samo da se posvećuje, nego će se posvetiti i u budućem periodu, svakako ne na način kako je to predloženo amandmanom, već daleko svrsishodnije, racionalnije i efikasnije. Zbog toga poslanička grupa SPS svakako neće svakako neće prihvatiti, odnosno neće podržati ovakav amandman i predlažemo svim narodnim poslanicima da ga takođe ne prihvate. Hvala.

jer ne radi se o neiskusnim ljudima. Očigledno to dokazuje da su svesno i namerno amandman koji su predložili učinili takvim da nije u skladu sa Ustavom i zakonodavstvom Republike Srbije i kao takav ne može i ne sme biti izglasan. Pričali su samo o ovom delu vezano za ministarstvo za porodicu i demografiju kako bi svoju demagogiju i populizam nastavili na način na koji to čine. Slušali smo to 12 godina, pa pokušavaju to i dalje da rade, bez ikakvog praktično efekta i zbog toga ovaj amandman ne treba podržati ni u kom slučaju. Hvala.

mandatar nastaviti sa time. Ovaj amandman ne treba prihvatiti iz jednog prostog razloga, a to je da je ovde zaista reč o jednoj velikoj demagogiji, da imamo predlagača koji podržava, sa jedne strane, napade na decu u Srbiji, pa sam između ostalog čak i ja bio žrtva toga da se dete od nepunih godinu dana zloupotrebljava za neku cuclu koju ima, a onda danas predlaže širenje neke slike u Srbiji, povećanje populacije itd. Zaista zbog toga ne treba ovo prihvatiti.Ovde govori o nekom novom ministarstvu, a ipak završava na kraju govor time da treba smanjiti ministarstva, i to je neka demagogija koju vode i ostali poslanici opozicionih partija.Postavlja se pitanje da li možda treba širiti populaciju zbog nekih plastenika koji su dodeljivani u toj opštini gde je bio predsednik, gde su ljudi upisivali nepostojeću decu i na konto toga dobijali tu mogućnost. tu mogućnost. Možda za tu neku nerođenu decu čiji su roditelji zloupotrebljavali treba, pa je to možda razlog da danas ovo predlaže, ali zaista ako neko dođe u situaciju da napada decu, ne treba da bude dostojan da u ovom parlamentu predlaže bilo kakav zakon koji se tiče dece i populacione politike. Hvala puno. Poštovani građani Srbije, naravno da je Srpski pokret Dveri najpoznatiji kao politički pokret porodičnih ljudi i da je porodična politika ono po čemu smo u široj javnosti najviše prepoznatljivi. Naravno da ćemo podržati i ovaj amandman za formiranje ministarstva za porodicu i demografiju, kao što smo imali i imamo sopstveni amandman i čitav set izmena postojećeg Zakona o ministarstvima da bismo konačno u državi Srbiji dobili verovatno najvažnije ministarstvo u ovome času, a to je Ministarstvo za porodicu i populacionu javnost da 40 hiljada građana Srbije godišnje više umre, nego što se rodi, da smo za 10 godina, između dva popisa, izgubili 400 hiljada stanovnika, a da nije bilo nikakvih ratova, zaraznih bolesti ili bilo kog drugog problema. Jednostavno demografski nestajemo.Da li je normalno da u jednoj takvoj situaciji, kada vlada bela kuga Srbijom, mi nemamo ministarstvo za porodicu i populacionu politiku? Jasno je da je to državni prioritet broj jedan. Zašto vladajuća koalicija izbegava formiranje ovakvog jednog ministarstva? To verovatno ne možete da objasnite ni sami sebi, ni sopstvenim biračima. To je najlogičnije ministarstvo koje mora da ima u nastupajućim decenijama svaka Vlada Republike Srbije da bismo izašli iz problema bele kuge.Mnogo je drugih pitanja kojima treba da se bavi takvo ministarstvo za porodicu, demografiju, populacionu politiku, nazovite ga kako god želite, ali mora da rešava pitanja koja danas imaju kao problem porodice u Srbiji, problem prezaduženost, jer ne mogu da vraćaju više svoje bankarske kredite i plaćaju komunalne usluge, a javni izvršitelji ih izbacuju iz porodičnih domova, problemporodica kojima se isključuje struja u 21. veku, a nijedan član te porodice nije zaposlen, problem što nemamo nikakvu suštinsku populacionu politiku kojom se podržava rađanje, mladi bračni parovi, porodice sa više dece. Kad kažem sa više dece, od one porodice koja uopšte nema dete i ne može da ima decu, pa da pomognemo da dobije dete, do porodice sa jednim, dvoje, troje i više dece.Samohrane majke i očevi kojih ima više stotina hiljada koje ova država mora da zaštiti i pomogne jer imaju decu. Ko će o tome da brine? Pa, naravno, ministarstvo za porodicu i populacionu politiku. Postoji niz zakonskih mera kojima mi možemo da pomognemo porodice u Srbiji. Ako dobijete jedno dete, toliko ćete biti oslobođeni plaćanja poreza. Ako dobijete drugo dete, još više ćete biti oslobođeni plaćanja poreza. Ako dobijete treće dete, i još više ćete biti oslobođeni plaćanja poreza. Toliko je rešenja kojima možemo da pomognemo borbu protiv bele kuge i podržimo rađanje u Srbiji, ali tih rešenja jednostavno nema. Zašto ih nema, ja to ne mogu da razumem.Godinu dana imamo čak i Ministarstvo bez portfelja za demografiju i populacionu politiku koje vodi Slavica Đukić Dejanović, koje je očito namirivanje koalicionih partnera iz SPS-a, a da niko ne zna čime se bavi to ministarstvo punih godinu dana, da niko ne vidi najmanji pomak po pitanju populacione politike. Jer, dozvolite da navedem samo jedan dokaz ovome što tvrdim. U budžetu Vlade Republike Srbije izdvojeno je jedan miliona evra za kompletnu borbu protiv bele kuge i populacionu politiku u 2017. godini, a fontana na Slaviji košta dva miliona evra. Znači, fontana na Slaviji košta dva puta više nego kompletan budžet za populacionu politiku koju ste vi izdvojili, koju je izdvojio SPS sa zaista tragikomičnim Ministarstvom bez portfelja za demografiju i populacionu politiku. Pa, ja bih podneo ostavku na mesto takvog ministra kada bi mi Vlada izdvojila jedan milion evra za borbu protiv bele kuge. To je uvreda za jedno takvo ministarstvo. To je bruka i sramota.Sa druge strane, a to su prećutali svi mediji u Srbiji, dok je glavna vest u medijima i u Češkoj i u Mađarskoj i u Bugarskoj, imamo predloge nemačkih poslanika da čitava sirijska sela migrantska budu preseljena ovde u jugoistočnu i centralnu Evropu. To je verovatno ta ideja šta uraditi sa praznim delovima Srbije, šta sa našim praznim selima. Vi već to sprovodite time što ispunjavate kvote EU ko i kako treba da naseli Srbiju od migranata koje EU neće da primi.Dakle, u velikom smo problemu, imamo ozbiljnu obavezu da se posvetimo borbi protiv bele kuge, imamo veoma značajan zadatak da to bude državni prioritet broj jedan, ne možemo to da sprovedemo bez ministarstva koje će sistematski time da se bavi i ne mogu da razumem zbog čega vi to odbijate. Ne mogu da razumem zašto nemamo ministarstvo za porodicu i populacionu politiku. Zašto je to svedeno na Ministarstvo bez portfelja, zašto je ponižena toliko važna tema? Verujem da bi svaki birač svaki birač SNS i SPS rekao da treba da postoji ministarstvo za brigu o porodici i populacionu politiku.Zašto vi se tome protivite? To je pitanje koje morate vi da ovde obrazložite i objasnite. Ono što je činjenica porodična politika je politika budućnosti. Briga za sve naše porodice treba da bude najvažnija briga Vlade Republike Srbije. Zato je za nas apsolutno neprihvatljivo da antiporodične i antihrišćanske vrednosti budu vrednosti kojima će se rukovoditi Vlada Republike Srbije i zato je za nas apsolutno neprihvatljivo da imamo, sada već, dve gej parade godišnje, jer je to taj napredni dodatak koji je donela SNS na putu Srbije u EU.Umesto da EU.Umesto da dobijemo ministarstvo za porodicu, umesto da podržavamo mlade bračne parove, rađanje, majčinstvo, očinstvo, porodice sa više dece, umesto da to bude ono čime ćete se vi hvaliti da glavna parada u Srbiji bude parada dece, porodica sa više dece, svega onoga što je lepota deteta u majčinom stomaku, lepota majčinstva, lepota očinstva, da to bude glavna parada u Srbiji. Vi ste za glavne parade uzeli gej parade i hvalite se kako imate prvu gej premijerku Jugoistočne Evrope, i to na Vidovdan pokrećete raspravu na tu temu, želeći da do kraja ponizite sve građane Srbije i da do kraja ponizite sve što je tradicionalno, hrišćansko, patriotsko i u tom smislu porodično u Srbiji.Zato vas molim da ozbiljno razmotrite ovu intervenciju više poslaničkih grupa opozicije, da shvatite značaj ministarstva za porodicu, neće vam pasti kruna sa glave ako prihvatite nešto što je dobro iz opozicije. kažem, bilo čime ugroženi ako prihvatite dobar, konstruktivan savet iz opozicije. Ovo je dobar, konstruktivan savet opozicije, uvedite ministarstvo za porodicu, neka porodična politika konačno postane politika broj jedan u Srbiji. Hvala vam. Hvala.Reč ima narodna poslanica Vesna Rakonjac.

Hvala najzad.Dakle, koristim ova dva minuta da prokomentarišem sve ove agresivne pokušaje da se izazove naša pažnja. Eto, ako je to bio cilj, može da se čuje. Ko je postavio pitanje da se uoči razlika između nas i onih koji su nekada, na veliku žalost Srbije, bili u prilici da se o njoj staraju, pa ostavili pustoš za sobom? Može da se uoči razlika, nikakav problem nije, po pitanju Ministarstva bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku.Dobra vest za građane Srbije, u prva dva meseca 2017. godine rođeno je 1.101 beba više u odnosu na prva dva meseca prethodne godine. Razlika broj jedan, dame i gospodo, u njihovo vreme Srbija se mučila i iz petnih žila upinjala da preživi, danas Srbija se rađa i živi. U 26 gradova ukupno, 19 konkretnije, više je dece rođeno danas i to nešto znači. Danas se vide rezultati i mera sprovedenih u ovoj zemlji.Druga razlika, kako se živi i koliko se ljudi odlučuju da formiraju porodice gleda se i po tome koliko posla ima, onda 500.000 radnih mesta bilo je manje danas, u stotinama hiljada to ide u plus. Stotinu i trideset hiljada izdvojili smo do marta, sada ih ima i još više. To je razlika broj dva koja se vidi, ako neko hoće da vidi.Treća razlika, mi ne prosipamo ispraznu demagogiju. Kada se podigne fontana koja je nekima ovde izgleda nešto sporna i pitaju koliko košta, mi smo je izgradili za taj novac koliko je koštala, a oni, isprazni demagozi, predlagali su da košta dva puta više, pet puta više, deset puta više, postoje izjave za svaku od tih vrednosti, i danas pričaju potpune besmislice da bi se bavili ispraznom demagogijom. Mi to ne radimo, a to je razlika koju treba uočiti.Četvrta treba uočiti.Četvrta razlika s kojom bih ja završio da i nju uočimo, kada govorimo o ispraznoj demagogiji, onaj ko predlaže amandman samo da bi pričao, čemu je dokaz da nije u stanju da ga napiše u skladu sa Ustavom, a to je rekao nadležni odbor,

trebalo bi prvo, ako postoji imalo ličnog etičkog kodeksa, da lično podnese ostavku zbog obmanjivanja javnosti. Drugo, što je jako važno istaći, jesu činjenice koje on nije ni čuo zbog toga što je imao lični politički marketing u holu ovog doma.Ono što je jako važno istaći jesu sledeće činjenice koje sam već istakao malopre, samo ću ih sada nadopuniti. Od ukupno 88 prijava koje je Ministarstvo bez portfelja zaduženo za demografiju raspisalo kako bi lokalne samouprave participirale u jednom i te kako značajnom projektu suzbijanja bele kuge, 15 opština je prošlo kroz taj javni poziv. Jedna od tih opština, odnosno lokalnih samouprava se nalazi na teritoriji Zlatiborskog okruga, to je Nova Varoš. U Novoj Varoši vlast ne čine ni SNS ni SPS, već sasvim druge stranke koje sada oličavaju vlast na nivou te lokalne samouprave i dobile su upravo po ovom projektu i po ovom programu ono što je neophodno potrebno da se započne sa suzbijanjem bele kuge.Ono što takođe želim da istaknem u ovoj replici jeste da ovaj pilot projekat podrazumeva nešto što će da bude u kontinuitetu tendencija godinama i decenijama napred u budućnosti. Zašto? Zato što ponavljam da je parametar da se poboljšava demografska slika najmanje jedna decenija. Zato dosta više licemerstva, dosta hipokrizije

je briga, govorim o amandmanu i smatram da je postojeće stanje sasvim zadovoljavajuće, da ministar bez portfelja koji se bavi populacionom politikom to dobro radi. Znači, nemamo ministarstvo bez portfelja, nego ministra bez portfelja, a ja znam da je vama stalo do fotelja, pa pa vam je to vrlo blisko - portfelja, fotelja itd. prvo to da raščistimo.Drugo, da ste toliko zainteresovani o populacionoj politici pročitali biste makar mejl koji vam je poslao Odbor za rad, a čiji ste član

Znači, makar bi bilo dovoljno da je pročitao mejl pa bi znao o čemu se radi. Inače, populaciona politika ne može da se proceni na osnovu šest, osam, deset ili dvanaest meseci, već po nekim pokazateljima u periodu od pet, deset smo da je manje rođeno 400.000 dece u proteklom periodu. Ja se pitam - da li je to neposredna posledica otpuštanja 400.000 radnika koji su ostali bez posla, mladih koji nisu mogli da se zaposle, urušavanje sistema od 2000. do 2012. godine, sistematsko urušavanje sistema koje smo doživeli, a koje je za posledicu imalo i ovakva demografska kretanja? Prema tome, treba tražiti uzrok. Posledice mi lečimo i mislim da to radimo na pravi način.Još jedna stvar, upoređivati milion koji je odvojen za rad ministarke bez portfelja i resora za populacionu politiku nema veze sa ukupnim davanjima koja se odvajaju za podršku porodici sa decom, koja se daju za roditelje, samohrane majke, nadoknade porodiljama, nadoknade za dečiji dodatak. Znači, to nema nikakve veze sa tim. Ima za operativni rad ministarstva.Prema tome, nije to odvojeno za populacionu politiku nego za rad ministarstva, odnosno za rad ministra bez portfelja u toj oblasti. Mislim da razjasnimo neke stvari koje očigledno nisu jasne. Prema tome, sa punim pravom mogu da govorim o populacionoj politici, jer sam svoje sinove rađala u periodu od 90-e do 2001. godine, kada nije bilo ni malo lako biti ni majka, ni državljanin države Srbije. hvala.

diskusija.Ona se obratila meni kao predsedavajućem. Sve je u redu.Koleginice izvolite.Bila je veoma kvalitetna rasprava. Niko nije pomenut po imenu i prezimenu. Niko u negativnom kontekstu. Izvolite. Zahvaljujem.U potpunosti se slažem sa diskusijom svoje koleginice Vesne Rakonjac, odnosno sa činjenicom da predloženi amandman apsolutno ne treba prihvatiti.Naravno, ono što je gotovo zapanjujuće, to je obrazloženje ovog amandmana gde na jedan krajnje populistički, krajnje demagoški, ali i krajnje netačan i zbilja neistinit način pokušava se obratiti građanima.Na svu sreću, građani znaju ko je odgovaran, ko na valjan i odgovoran način prilazi i demografskim problemima i problemima koji se tiču pitanja zaštite porodice, posebno pitanjima zaštite socijalno ugroženih porodica. Nadam se da su i građani shvatili da je ovo obično bacanje prašine u oči.Sem što je ova Vlada prvi put na jedan sistematičan i sistemski način prišla demografskom pitanju formiranjem ministarstva koje se bavi demografskim pitanjima, a o čemu je koleginica Rakonjac već dovoljno govorila, ja moram da kažem da ova Vlada na vrlo odgovoran način prilazi pitanjima koja se odnose porodicama, jer u okviru Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja postoji sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu.Ova u martu mesecu 2017. godine sa jedinicama lokalne samouprave potpisala 123 ugovora i dala namenska sredstva upravo za jačanje, odnosno za socijalnu zaštitu u sektoru koji je namenjen i za porodice. Taj iznos sredstava je 701 milion dinara i on je u odnosu na 2016. godinu, kada je iznosio 400 miliona dinara, znatno veći.Prema tome, predloženi amandman ne treba prihvatiti, a njegovo obrazloženje nema nikakvo utemeljenje u realnosti. Zahvaljujem.

prethodne dve diskusije mislim da govore u prilog prihvatanja ovog amandmana, jer smo čuli od narodnih poslanika koji su govorili kako postoji ministarstvo i kako to ministarstvo nešto radi, a činjenica je da ministarstvo ne postoji. postoji. Postojalo je, možemo da kažemo u prošlom vremenu, u prethodnoj Vladi, kojoj je praktično istekao mandat i mi se sada spremamo da izaberemo novu. Ministar bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu politiku, da li će ponovo postojati mi ne znamo. LJudi mi danas to ne znamo.Mi smo ovde čuli od predstavnika vladajuće stranke da se ne zna ko će biti novi ministar u već postojećim resorima, a ne znamo ni da li će uopšte postojati ministar bez portfelja zadužen za ovu oblast. Mi to ne znamo. To je faktičko stanje i naš amandman traži ono o čemu vi govorite afirmativno. Postojanje ministarstva da znamo da će biti neko u Vladi ko će se baviti tim poslovima. Mi danas to ne znamo. O tome se ovde radi. Ne kritikujemo mi politiku koja je vođena u poslednjih godinu dana. dana. Možemo da govorimo o tome da li je dovoljna ili ne, s obzirom na problem pred kojim se Srbija nalazi, ali to nije tema. Tema je da poslanici Narodne skupštine, makar mi ovde iz opozicije, ne znamo

Šta je onda problem da postoji, ako se slažemo svi da je to važno, a mislim da se slaže svih 250 poslanika. Mislim da je zato trebalo prihvatiti ovaj amandman, a ne napadati na ličnoj osnovi predlagače amandmana.Koja

i onda ta priča da li je Vlada mala ili nije mala i koliko ima ministarstava. Mi ni danas ne znamo koliko će ih biti, da li će biti 18 ministara, ako usvojimo ovo povećanje broja ministarstva, ili će biti 20 i nešto ministara, pa sa potpredsednicima Vlade ne znam koliko još članova Vlade. Vlade. Mi kritikujemo taj broj zato što je vaša politika ovde bila pre tri godine – štednja, štednja, štednja i kao vrhunski izraz štednje – smanjenje broja ministarstava i članova Vlade. Sada se odustaje od te politike štednje. Ako se odustaje od politike štednje, onda vratite penzije. To su stvari o kojima mi hoćemo da razgovaramo.Zatim, izrečena je ovde jedna neistina, želim da reagujem, a to je da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbio naše amandmane, odnosno proglasio ih da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.To stoji u ovom izveštaju. Možete da pogledate stenografske beleške sa tog odbora gde se glasalo samo jednom o svim predloženim amandmanima. Svi su odbijeni, a onda su obrazloženja pisana različito. To je protiv Poslovnika. To je obrazlagano praksom odbora, jer kao, bože moj, ima mnogo amandmana i ne može o svakom da se glasa.Znači, to je protivno Poslovniku i to je, pre pre svega, obaveza predsednice Skupštine da vodi računa da radna tela Skupštine, odbori, rade u skladu sa Poslovnikom. Ja vam kažem da je tako bilo i da je na to skrenuta pažnja od poslanika koji su bili na sednici, da se glasalo samo jednom, sa jednim jedinim obrazloženjem, a ne ovako, u tri grupe, kako su nam poslata obrazloženja.I sada da kažem nešto, pošto je bilo kritike, kako nismo govorili o stavu 2. našeg amandmana, a on glasi da ministarstva iz stava 1. ovog člana, to su sva ministarstva, 16, koliko ih je bilo, 18, koliko će ih verovatno biti, poslove iz svog delokruga obavljaju uz pribavljenu saglasnost predsednika Republike. I šta je sad demagogija? Da li je demagogija to što mi stavljamo u zakon, ili želimo da stavimo u zakon, ono što će biti faktičko stanje u Srbiji, a to je da će se bivši premijer i sadašnji predsednik države za sve pitati? I to čujemo i ovde u raspravi. Aleksandar Vučić će voditi politiku i u narednom periodu. On će upravljati Vladom. Hajde onda da ozakonimo to njegovo uplitanje u rad Vlade. Bez toga, taj upliv će biti nezakonit. A svi smo svesni da ga ima i danas, kada se Vlada sastavlja, i da će ga biti i u budućnosti.Sada vi meni dokažite da toga neće biti i da sam ja demagog, i naša poslanička grupa, Socijaldemokratske stranke i Narodni pokret Srbije, koji tražimo da se to stavi u zakon. Mi vama činimo uslugu, da budući rad Vlade bude po zakonu. Svesni smo mi da je pitanje ustavnosti ove odredbe, ali, treba da se potrudimo da radi i Vlada i predsednik Republike i Skupština ono što piše u Ustavu, u svakom pogledu.Meni je drago ako vi odbijete ove amandmane i kažete – neće se predsednik Republike uplitati u rad Vlade. Da čujemo to danas ovde, pa da se pogledamo u oči, ja mislim, najdalje za nedelju dana i da vidimo da li je to ispunjeno ili nije ispunjeno, da li se predsednik Republike umešao ili ne u rad Vlade?

zato smo mi napisali ovakva rešenja i ovakve amandmane. Možemo da raspravljamo o tome. Ja vas pozivam da vi mene ubedite da ja nisam u pravu i da se predsednik Republike neće mešati u rad Vlade. Da me ubedite u današnjoj raspravi sto puta, da bi nam olakšali kada se to desi, da vam kažemo – čekajte, pa šta je bilo ovde, pre nekoliko dana ili nedelja, kad će se to pokazati? Znači, to je bila naša namera, pre svega da čujemo od vas da se to neće dešavati ovde, da će kontrolu Vlade raditi parlament, a ne predsednik Republike, jer tako stoji u Ustavu Republike Srbije. **Vladimir Marinković** Hvala.Reč ima narodna poslanica Maja Gojković. Izvolite.

To je rekao samo da bi rekao, verovatno, jer ionako većina poslanika iz opozicije pati od lapurlatizma, da govore samo da bi govorili i onda se izgubi suština.Nego, da se vratimo na poslanika koji je pokušao da govori o ovom amandmanu, i uopšte ne sporim pravo poslanika opozicije niti bilo kog poslanika, jer je to naš posao, da se amandmani usvajaju na predlog zakona ili na tekst zakona. Ne slažem se sa onim poslanicima koji kažu da je bilo koji amandman besmislen. I mi treba ovde da raspravljamo i o amandmanima koji nisu napisani u skladu sa Ustavom, jer, jednostavno, postoje poslanici koji nemaju dovoljno znanja i veština pa ne znaju da napišu amandman čak ni posle godinu dana ovde boravka, onako kako bi trebalo, u skladu sa zakonom i u skladu sa Ustavom. Ali, bože moj, nije to ništa strašno, nismo mi svi ovde pravnici, može neko ovde da bude i najbolji bibliotekar i najbolji kazandžija, radnik, šta god, jer, mi smo, u krajnjem slučaju, kako smo to danas čuli, narodni poslanici i ne predstavljamo ovde strukovna udruženja. molim poslanike da, kada pišu amandmane, konsultuju i struku, zato i imamo konsultante u našim poslaničkim klubovima, a imamo i stručne službe i onda vam ovde niko neće spočitavati da ne znate da napišete amandman u skladu sa Ustavom.Molila bih poslanike kada obrazlažu amandman, da ne govori da nešto neće biti, jer mi ne znamo šta će biti i neće biti, pre nego što saslušamo mandatarku Anu Brnabić. I nemojte da vi govorite unapred da li će ona predložiti parlamentu eventualno nastavak angažmana ministarke Slavice Đukić Dejanović ili neko na njenom mestu,

višestranačja nije bio u Vladi. I svi znaju kako Vlade funkcionišu. Prema tome, to sa portfeljom i bez portfelja ne menja suštinu bavljenja populacionom politikom. I ministarka je to vrlo uspešno u ovih godinu dana radila, nadam se da tako rade i čelnici opozicionih partija tamo u lokalnim samoupravama gde još uvek vrše vlast, jer nije populaciona politika stvar jedne osobe, nego je to stvar svih nas ovde, činioca političkog života, predsednika Vlade, odnosno buduće predsednice Vlade i svih ministarstava. Znači, jedna osoba ne može da popravi stanje u populacionoj politici, može samo da predlaže mere Vladi Republike Srbije i nama da poboljšamo stanje.A to koliko dece ima danas u Srbiji, nije stvar Slavice Đukić Dejanović i Vlade u poslednjih godinu dana i nemojte stvarno da budemo toliko veliki demagozi da mislimo da će neko da glasa za nas zato što ovde svaljujemo krivicu na rad Vlade poslednjih godinu dana.Mene dana.Mene je najviše zabolelo to, želim zaista javnosti da skrenem pažnju, na koji način se diskriminiše buduća mandatarka, pa čak i sada kada smo raspravljali o ovom amandmanu. Znači, ne mogu pojedini poslanici koji su govorili pre mene da se uzdrže ovde u iznošenju jezika mržnje.

Obradović, kako on govori o Ani Brnabić. Trebala sam da reagujem zaista i na njegovo izlaganje i na održavanje konferencije za štampu pre neki dan gde je poslanik Milan Lapčević na grozan način, krajnje uvredljiv način za čitav parlament Republike Srbije govorio o ličnosti Ane Brnabić.Da, da, to je bilo jedno od obrazlaganja u okviru ovog amandmana uvaženog poslanika Boška Obradovića. On nju nije diskriminisao samo zato što je žena, nego je govorio o tome da li je ona, jeste ili nije gej i samo zbog te dve činjenice nju treba eliminisati iz političkog života Srbije. Sve je u redu, ali da nije ona samo ovo, ona bi bila najbolji izgleda političar ovde u Srbiji. Pa, to što Boško Obradović ima petoro dece, to ne znači da će on ikada postati premijer i ne znači da će ikada ubediti ovu većinu i Srbiju da glasa za njega.Mislim njega.Mislim da je krajnje uvredljivo što na ovaj način njegovog izlaganja ne reaguje, ne SNS i stranke koje čine koaliciju koja vodi ovu državu, nego ne reaguju one partije u opoziciji koje u svojim programima deklarativno deklarativno imaju poštovanje ljudskih prava, poštovanje naše različitosti, poštovanje prava na javna okupljanja kao što ima i gej populacija.To su evropske vrednosti o kojima vi danas govorite. To su te evropske vrednosti. Tu neće niko od vas da reaguje. Zašto? Možda će vam Boško Obradović trebati za 0,8%, ne znam ni ja, koliko posto posto glasova u ukupnom zbiru vaših glasova ili da podrži nekog predsedničkog kandidata. I to je obrazloženje za podnošenje amandmana da li uz dva ministarstva koja su jasno određena i profilisana u predlogu zakona Aleksandra Martinovića i poslanika koji su potpisali ovaj predlog predlog zakona i to je argument zašto treba da uvedemo i ministarstvo za, sad sam htela da kažem za demagogiju, izvinjavam se, zato što smo slušali samo demagogiju danas, nego za populacionu politiku.Stvarno se ograđujem od takvog ponašanja. Da sam mu dala opomenu kao predsedavajući, ne bi bilo dobro jer bi skočili na mene da samo opoziciju opominjem. Ali sam zato sišla da kao poslanik, kao jedna od vas 250, reagujem na to i da mi najviše smeta što poslanici socijaldemokratskog opredeljenja, a u opoziciji su, poslanici demokratskog opredeljenja, itd, ne reaguju samo zato što je jedan od poslanika u obrazloženju ovog amandmana iz opozicije, pa je njemu oprošteno sve.Molim vas, kada ubuduće budemo govorili o Ani Brnabić, da govorimo o njoj kao o političaru, da govorimo o njenim sposobnostima da vodi ovu državu, a ne da govorimo o tome da li je ona žena ili da li je ona gej. ona gej. Naravno, amandman koji nije u skladu sa Ustavom, kao pravnik ne mogu da prihvatim uopšte da ga razmatram, a ne da raspravljam o njemu. Zahvaljujem. Replika.)Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od jednog časa.Sa radom nastavljamo u 14